predlog.Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. avgusta 2016. godine.Da li narodni poslanik Zoran Živković želi reč? Izvolite. Naravno, retka je prilika da se dobije reč, tako da se to ne odbija. Hvala, predsedavajući.Dali ste datum kada je obnovljen ovaj Predlog zakona, pre godinu i po dana je prvi put predložen. Mislim da cela Srbija zna koji su razlozi za donošenje zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, to je poplava, erupcija, inflacija, najveći broj u istoriji broja plagiranih diploma i doktorata u državi Srbiji. Ta poplava te prljavštine je najviša u najvišim nivoima vlasti, tako da imamo, očigledno je to slučaj sa predsednikom države, sa ministrom unutrašnjih poslova, sa gradonačelnikom Beograda i desetine, desetine, pa i stotine primera na nekim drugim mestima, na nekim drugim nivoima.Šta je ideja? Ideja je da se u članu 4. posle tačke 1) doda tačka 1a) koja glasi – akademska čestitost, a posle člana 5. dodaje se novi član, član 5a, koji glasi akademska čestitost, član 5a, akademska čestitost se zasniva na samostalnoj izradi pisanih radova, kao i na striktnom poštovanju tuđih autorskih prava. Nije to samo pitanje lepog vaspitanja, nije to samo pitanje akademske čestitosti u filozofskom smislu, to je pitanje kriminala, to je pitanje zaštite tuđih prava.Masa, prava.Masa, ponavljam, doktorata, diploma i nekih drugih zvanja su dobijena tako što je neko prepisao tuđe reči, a to znači da je iskoristio tuđu imovinu ne bi li dobio neku svoju nezakonitu korist, a to se zove kriminal i to znamo svi.Potpuno je besmisleno zašto nemamo volju da se pre svega vladajuća stranka i njeni koalicioni partneri ne operu od te bruke koja ovde postoji poslednjih četiri, pet godina. Naravno, bilo je i ranije plagijata, nema nikakve sumnje, ali ovakva erupcija, ovako veliki broj, to je stvarno prvi put u istoriji Srbije i sigurno je, za razliku od mnogih drugih stvari, da smo po tom pitanju mi lideri u regionu. Bore se neki da nas sustignu, ali vidim da se ovi fantomski „Megatrend“ univerziteti bore da ostanemo na najvišem nivou.Imamo puno primera da su i predstavnici vlasti saučesnici u takvim prljavim rabotama, tako što predaju, tako što su članovi komisija za odbranu tih radova i to je nešto što bi moralo da bude prekinuto. Od Vlade očekujem da prihvati, ako vi ne danas, u novom predlogu zakona o obrazovanju ovaj predlog.

za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 narodna poslanika od ukupno 172 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni predlog.Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. avgusta 2016. godine.Narodni poslanik Zoran Živković ima reč. **Zoran I ovaj zakon je predložen još jednom. Prvi put je predložen pre godinu i po dana, tamo početkom leta 2015. godine, sa ambicijom da jednim dobrim zakonom, kao što je ovaj predlog, se uvede red u pitanje planiranja i izgradnje, a očigledno je da tog reda nema, da ga nije bilo ni u vreme kada je zakon predložen, da ga nije bilo ni u vreme kada je zakon repredložen, a da ga nema ni danas.Podsećam još jednom, ovo je praktično jedna inovirana verzija Zakona o gradnji, koji je bio usvojen 2003. godine, koji je tada imao ambiciju i imao i kvalitete dovoljne da zavede red u ovoj oblasti, ali promenom vlasti 2004. godine i na dalje taj zakon praktično nije sprovođen, tako da su i neki nosioci najviših nivoa vlasti zloupotrebljavali lično materiju iz ove oblasti protivno ovom istom zakonu.Šta je osnovna ideja? Osnovna ideja je da se bez dozvole za gradnju, koja predlaže sve prethodne dozvole, ne može započeti gradnja, a ko to ipak pokuša da uradi, biva kažnjavan kaznom zatvora, i to je jedini način da se to pitanje reši.Naravno, to se nije desilo zato što bi verovatno mnogi iz tadašnje vlasti, iz vlasti koje su se posle menjale, morali da budu iza rešetaka, jer su slično radili tako nešto.Donet je Zakon o ozakonjenju, ako se dobro sećam, krajem prošle godine, koji je trebalo sa jedne druge strane da reši problem nelegalne gradnje u Srbiji.

da se sprovede zakon, odnosno da se popišu svi nelegalni objekti kojih ima nekoliko stotina hiljada, a rezultati su da je možda tridesetak hiljada tih objekata popisano, da praktično nije legalizovano ni 10% od popisanih, a kamoli od ukupnog broja.Donošenjem dobrog zakona o planiranju i gradnji bi se u budućnosti sprečilo ponavljanje svih tih krivičnih dela i tog haosa koji i dan danas imamo od „Beograda na vodi“ do praktično svih gradilišta koje imamo po Beogradu i po Srbiji, a sa druge strane treba videti način da se Zakon o ozakonjenju unapredi, jer ovakav kakav je očigledno ne proizvodi dejstvo zbog koga je predložen i izglasan. Zahvaljujem, gospodine Živkoviću.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

poslanika.Konstatujem da Narodna skupština, većinom, nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se Dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije Narodne skupštine o priznanju i osudi genocida nad Jermenima počinjenom u Osmanskom carstvu u periodu od 1915-1922. godine, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. avgusta 2016. godine.Da li narodni poslanik Zoran Živković želi reč? Da. Izvolite. I ova rezolucija je svoju premijeru imala pre skoro dve godine kada je bila i godišnjica tog genocida koji je osuđen u dobrom delu sveta bez obzira na političke i istorijske pozicije koje te države zauzimaju i koje su zauzimale u istoriji. Ja ću vam pročitati samo jedan deo država. To je preko 20 njih. Među njima su Ruska Federacija, Grčka, Belgija, Francuska, Kanada, Kipar, Italija, Švajcarska, Argentina, Urugvaj, Švedska, Liban, neke države u SAD, i mnoge druge koje su na pravi način, pravim rečima bez prebacivanja te konotacije na naš savremeni trenutak osudile genocid koji je Otomansko carstvo izvršilo prema Jermenima.Imali smo na početku današnje sednice predlog kolega iz Dveri koji je bio vezan za genocid nad Srbima i ostalima u Hrvatskoj i ja mislim da je to dobar predlog. Mislim da je istorija genocidnih namera, a posebno istorija uspešnih genocidnih namera nešto što, pre svega, mi Srbi i građani Srbije treba da sa najviše elana pokušavamo da dovedemo na svetlo javnosti. Mi smo narod, ne samo mi, mnogi narodi u našem okruženju, ali i mi kao Srbi smo bili žrtve genocidnih namera, od kojih su neke bile uspešne u svojoj bližoj i daljoj istoriji.Argument istoriji.Argument više našem zalaganju za pravednom osudom takvog ponašanja prema našem narodu, prema građanima Srbije uopšte je to da mi podržimo, da pokažemo da imamo taj nivo empatije, svesti, solidarnosti, razumevanja tuđih muka i nevolja i da usvojimo rezoluciju za koju sam vam rekao da je podržana od praktično svih relevantnih država koje su danas na svetskoj političkoj sceni.Ja vas pozivam da još jednom razmislite o tome, uz ogradu naravno da da genocidna namera koja je izvršena od strane Otomanskog carstva nema nikakve veze sa današnjom Turskom, niti sa bilo kojom državom koja bi mogla da se možda prepozna u ovome što se desilo pre 100 godina. Ovo je pitanje osude onoga što se desilo pre 100 godina, kao nauk, kao sećanje, kao preventivno delovanje da se više nikome ponovo ne pojavi takva misao, takva ideja da, bez obzira što smo u 21. veku, pokuša tako nešto. Mislim da je naš interes u tome najveći. Hvala vam. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje

ima za cilj da se briše stav 3. u članu 23. u ovom zakonu. Šta je suština? Suština ovog predloga je da se ukine mogućnost komercijalne propagande političkih stranaka koje učestvuju na izborima, da se ukine mogućnost da se, pre svega, narodne pare, pare građana Srbije, pare poreskih obveznika troše na ovu ovu namenu, jer su te pare mnogo, mnogo potrebnije za mnoge druge namene gde nam fali novac.Mislim da nema nikakve sumnje da ćemo se složiti da fali novac za lečenje dece, da fali novac za lečenje naših građana koji su bolesni od bolesti koje ne mogu da se leče kod nas, da fali novac za opremu obrazovnih, kulturnih, socijalnih, vaspitnih institucija, a paralelno sa tim, u svakom izbornom ciklusu, a izborni ciklusi u Srbiji su češći od vanrednih konferencija za štampu koje drži predsednik Vlade Srbije, da se troše desetine i desetine miliona evra narodnih para za reklamiranje političkih stranaka, i to važi za sve stranke. I za ovu koja je sada vodeća i na vlasti. Isti je stav moj bio i pre pet, šest godina kada nisu naprednjaci bili na poziciji vlasti. To treba da se ukine.Postoje mnoge države koje imaju mnogo manje ekonomske probleme u kojima je zabranjeno komercijalno reklamiranje političkih stranaka, a tu mislim na izborni izborni ciklus. U vanizbornom ciklusu nema reklamiranja. To važi za Veliku Britaniju, to važi za Francusku, to važi za Španiju i mnoge druge zemlje.Imaćemo zemlje.Imaćemo predsedničke izbore za šest meseci ili nešto manje. Pominju se i neki drugi izbori za grad Beograd, za parlament u kome danas sedimo. danas sedimo. Ako ne donesemo ovaj zakon, svaka reklama koja bude objavljena na televiziji ili u novinama će biti otimanje od bolesne dece, otimanje od dece koja se školuju u školama gde nemaju osnovne nastavne elemente, elemente za normalnu nastavu 21. veka, a negde nemaju ni one toalete koje je neko rekao da će da reši.Mi ćemo kroz tu kampanju, ako ne donesemo ove izmene zakona, potrošiti desetine, a možda i 100 miliona evra, a to je

Zoran Živković je predložio da se Dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika.Izvolite. To je drugi zakon od ova dva koja su vezana za istu temu, a to je zabrana komercijalnog reklamiranja političkih stranaka, nosioca političkih lista i učesnika na izborima sa ciljem da se bacanje narodnih para za tu namenu, opskurnu, estetski i politički i moralno neprihvatljivu prebaci i da taj novac bude upućen na ona mesta gde je on neophodan.Rekao sam malopre neke države gde je to zabranjeno, pa da pročitam još bolji spisak: Velika Britanija, Holandija, Švedska, Norveška, Francuska, Nemačka, Irska, Španija su samo neke od država. Znači da ponovim: Velika Britanija, Holandija, Švedska, Norveška, Francuska, Nemačka, Irska i Španija. Još uvek bogatije zemlje od Srbije. Još uvek čudo Aleksandra Vučića nije nas dovelo do nivoa standarda koji oni poseduju, pa oni ne bacaju pare za slikanje svojih političara besmislenih, neutemeljenih, lažnih, kulturološki, moralno neprihvatljivih poruka, nego taj novac koriste za mnogo važnije da bi građani Srbije mogli da dobiju političku poruku od svih učesnika na izborima i bez komercijalnih reklama, a to znači, pre svega, Javni servis, za koji se nadam da je uključio prenos, i za druge velike televizije i za ozbiljnu štampu i za manje ozbiljnu i za onu najneozbiljniju, da uvede obavezu da se organizuju tv duel emisije u kojima će učestvovati predstavnici raznih partija, raznih političkih lista koje učestvuju na tim izborima, raznih kandidata.To bi dovelo do toga da se razbije, na najbolji mogući način, strah Aleksandra Vučića da bude u TV duelu sa bilo kojim političkim protivnikom. Ja sam mu to nudio desetak puta, još neke kolege su to ponavljale, ništa od toga. Pomisliće narod da se on plaši nas, a on verovatno ima neku drugu obavezu. Hajde da tim obaveznim TV duelima ga dovedemo i da pokaže to svoje znanje i pred nama. Ovako ćemo, ponavljam, na sledećim izborima, kada budu predsednički, kada budu lokalni, kada budu parlamentarni, građani Srbije kada vidite reklamu neke političke stranke koja košta nekoliko desetina hiljada evra jedno njeno emitovanje ne televiziji, znajte da je u tom trenutnu potrošeno para za lečenje 15% sve bolesne dece u Srbiji

pominje zdrave u jednom još važnijem kontekstu, a to je, moj predlog, da se u Zakonu o Vladi promeni član 11. i da glasi – zdravstvena sposobnost, nespojivost i sukob interesa, pa onda bi taj član glasio – pre izbora Vlade svaki predloženi član Vlade mora Narodnoj skupštini da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima i dalje ide da ne može da bude na drugoj javnoj funkciji, da ne može da obavlja gde je u sukobu interesa i da se povinuje propisima kojima se uređuje sukob interesa itd.Šta je poenta? Poenta je da kada neko hoće da se zaposli u Srbiji na većini radnih mesta, u većini konkursa se traži lekarsko uverenje o sposobnosti za obavljanje tog posla. To isto važi i za ljude koji se zapošljavaju u javnoj administraciji. U Vladi, birokratiji, javnim preduzećima, samo ne važi za vrh, a i ministri i pomoćnici ministara i direktori javnih preduzeća zasnivaju radni odnos sa državom, pa valjda i oni treba da imaju isti tretman. To je neophodno da bi bilo sprečeno da nam se pojavljuju neke neverovatne stvari koje su se i do sada pojavljivale, ne samo kod ove poslednje Vlade, ali posebno kod nje i u tom sastavu, i u ovoj koaliciji koja je podržava,

da su tu samo barake koje su bez dozvole i koje treba rušiti, inače a po danu. Ili da vam neko kaže da mi nikada nismo imali ovakav standard, kao što imamo sada, niti ovakvu zaposlenost, kao što imamo sada, niti da smo lideri u regionu u svim oblastima. Odmah vidite da to nije normalno. Ovim zakonom bi to bilo sprečeno. Bilo bi sprečeno i da vam neko sa najviše funkcije obeća obići ću hiljadu toaleta zdravstvenih ustanova, sve ću rešiti. Kada ono niti je obišao, niti je rešio. Kada se nekom priviđaju državni udari svaki dan, kada ima permanentnu maniju gonjenja, bilo političku, bilo humanu. To su sve stvari koje bi mogle biti sprečene ako se usvoji moj zakon gde svaki kandidat za bilo koju funkciju mora da ide prvo na pregled.

14, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen predlog.I vaš poslednji predlog je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike.Izvolite.(Radoslav

Hvala. kandidati za članove Vlade podvrgnu normalnom, logičnom lekarskom pregledu koji je neophodan za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Ovim zakonom koji se tačno zove Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike se to predviđa i za predsednika. I to je jako dobro. Ako to već važi za ministre, ja mislim da ćemo se složiti da je to važno da budemo sigurni u zdravstvenu sposobnost kandidata pre nego što se oni stave na izbornu listu, da li su oni sposobni za nešto tako.Govorim o sposobnosti fizičkoj, govorim o sposobnosti psihičkoj. Naravno postoje takvi pregledi, oni se prolaze za polaganje za profesionalce, za upravljanje motornim vozilima, kada se dobija dozvola za posedovanje ili nošenje oružja itd. Valjda može onda ako za mesto portira ili čuvara Skupštine Srbije neophodna takva provera, pa valjda je logično da takva provera bude neophodna i za kandidate za ministre, u ovom slučaju za kandidata za predsednika države.Sigurno države.Sigurno je, ne zavisi od volje bilo kog pojedinca u ovoj državi da ćemo negde aprila meseca sledeće godine imati predsedniče izbore i zato mislim da je pravi trenutak, sad, zadnja šansa, poslednji voz da usvojimo ovaj predlog zakona i da budući kandidati za predsednika države prođu taj lekarski pregled. Time bismo sprečili mnoge potencijalno negativne stvari. Znam da se to možda nije desilo do sada ali zamislite da izaberete predsednika kome se priviđaju žuti ljudi, koji gleda u karte ili u kuglu kristalnu kada će da se pojavi neki žut, neki plav, neki zelen, pa onda mu se priviđaju neki kanali koji spajaju Crnogorski sliv i Egejski sliv, to je fizički nemoguće, ali to u glavi može. Pa mu se priviđaju rakije, pa mu se priviđaju takve stvari, pa vidim po vašim reakcijama da ste i vi svesni te opasnosti i zato vas molim da učinimo ono što je na dobro građana Srbije, a to je da ih sprečimo i važi i za Vladu, ali u prvom koraku da dobiju predsednika kome takve stvari mogu da padnu na pamet, jer je to dokaz da on nije normalan čovek i zdravstveno ne bi mogao da prođe. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje ovaj

13, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen predlog.Narodna poslanica Aleksandra Tomić predložila je da se obavi zajednički načelni jedinstveni pretres o: Predlogu odluke davanja saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu,

za 2016. godinu, Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu, Predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za PIO za 2017. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu,

ste zbog čega se javljate što se ne odnosi na sednicu. Moje ponašanje vas, nemojte ponovo, stvarno dosadno je već to, sedite molim vas.Molim vas, ostavite nas da glasamo.Mi smo u postupku glasanja, ja se izvinjavam kolegama da li ste glasali?Nije mi lako da vodim sednicu ako neko stalno viče na

redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, u celini.Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu

a pored njih državni sekretari u Ministarstvu finansija, pomoćnik ministra za rad i zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja i viši savetnici u Ministarstvu finansija.Molim

dobila sam obaveštenje da su to uradile sve poslaničke grupe.Saglasno članu 157. stav 2. i članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram zajednički, načelni i jedinstveni pretres o Predlogu odluke davanja saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu, Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu i Predlogu zakona o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzije.Molim da me sačekate dve minute, da vidim da li i kada je ministar u mogućnosti da

Poštovani poslanici, pošto sam obavila konsultacije sa Kabinetom ministra finansija, obavestio me je da može da vam iznese Predlog budžeta sutra u 11.00 časova.Dobila sam molbu od nekoliko poslanika iz opozicije da to bude sutra, tako da pokazujem svoju veliku fleksibilnost pa ću izaći u susret i pojedinim poslanicima opozicije, ali neću reći koji su da im ne bude radom sutra u 11.00 časova, sa ekspozeom ministra finansija, a pridružiće nam se i svi ostali članovi Vlade. Hvala.